Lugupeetud Eesti Vabariigi valitsuse liikmed! Head inimesed siin saalis ning ka kõik need inimesed, kes vaatavad meid kas veebi või televisiooni vahendusel! Tere päevast! Alustame XV koosseisu esimest infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

registreerus 49 Riigikogu liiget, puudub 52. Valitsusliikmed, kes vastavad täna teie küsimustele, on peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Tänases infotunnis on küsimuse esitamise soovi avaldanud 16 Riigikogu liiget. Seetõttu annan iga teema arutelul võimaluse ühe täpsustava ja ühe lisaküsimuse esitamiseks. Üks täpsustav ja üks lisaküsimus. Esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Martin Helme. Palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! No teie olete kuulsaks saanud oma oktoobrikuise ütlusega, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Ja te olete seda välja vabandanud nüüd siin hiljem, et oi ei, te ei rääkinud tuleviku kohta, te ei rääkinud valimiste kohta, te rääkisite istuva valitsuse eelarve kohta. Aga ometi, oma erakonna kongressil või suurkogul 14. jaanuaril ütlesite te niimoodi, rääkides valimiskampaaniast, rääkides programmist: "… peame vältima olukorda, kus riik oma maksukoormust tõstes hakkab omakorda inimeste toimetulekut ohustama." Ja veel: "Praegu on riigieelarve puudujäägis – see pole jätkusuutlik. Seepärast viime tavapärasest tugevama majanduskasvu korral riigieelarve tasakaalu nelja aastaga. Eelarvetulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata Nüüd, siin ei ole küll kuhugi pugeda, see on valimiste kohta ja see on valimislubadus. Miks te valetasite rahvale näkku? Aitäh, võtame. Aitäh! Kõigepealt, erakordselt suur heameel on siin olla. Ma ei ole eales näinud infotunnis nii palju inimesi. Tõepoolest, on uus Riigikogu, kes on tahtmist täis, ja hea on seda entusiasmi näha. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, siis väga õigesti osundate, et maksukoormus. Ja maksukoormus tõepoolest ei tõuse. Mida me lubasime valimistel, oli see, et me tagame Eesti julgeoleku, me tõstame Eesti julgeolekukulutusi 3%‑le sisemajanduse kogutoodangust. Julgeoleku alal oli terve rida erinevaid asju, mida me kõike Teiseks meie suureks lubaduseks oli ära kaotada keskklassi karistav maksuküür. Ka seda me teeme ja see muudatus tegelikult just sellest, et kehtiv maksusüsteem on praak, mis karistab seda, et palgad tõusevad, ja ei jäta inimestele seda raha kätte. Me reformime maksusüsteemi, kaotame selle astmelise tulumaksu ära. Kolmas lubadus oli meil korrastada riigi rahandus, saada riigi tulud ja kulud uuesti tasakaalu. Ja selle poole me ka liigume. Kui me vaatame ka neid samme, mida me teeme maksupoliitikas, just selles võtmes, et [kehtiks] näiteks saastaja-maksab-printsiip, et ka inimeste käitumist juhtida, mitte tööjõumakse tõsta, sest see töötamise maksustamine peaks olema nii madal kui vähegi võimalik. Ja neljas suur lubadus oli rohereformi elluviimine ja kõik sellega seonduv: täiendavate energiavõimsuste turule toomine, selleks et majandust elavdada ja majanduse konkurentsivõimet tõsta. Ka rohereformid on tegelikult selleks, et majanduse konkurentsivõimet pikas perspektiivis tõsta, sest see on see, kuhu kogu maailm liigub, kus tegelikult Eesti ettevõtted ei tohi maha jääda. Kui me vaatame puhtalt valimisprogramme, siis valimisprogrammides Reformierakonna lubadused kõige väiksemad. Teie lubadused olid 2,7 miljardit. Ma arvan, et oleks adekvaatne ka küsida, et kust te selle jaoks raha võtaksite. Lihtsalt erinevus teie ja minu vahel on see, et mina sain mandaadi valitsuse moodustamiseks ja mina pean nendele küsimustele Eestis on koalitsioonivalitsused ja seetõttu ei saa kunagi ette teada, millised lubadused lähevad täitmisele koalitsioonikokkuleppes, mis on igal juhul kompromiss. Ja seetõttu saabki kõigepealt panna paika

See on esimene asi.Teiseks, meie valimislubadustest ei ole mõtet rääkida. Küll meie oleksime siis teinud sellise koalitsioonilepingu, mis oleks selle ära lahendanud ilma valijatele valetamata. Aga kõik need asjad, mida te lubasite valijatele Ma ei tea, suunaks teid tagasi vaatama omaenda suurkogu kõnet ja [ütleks], et lugege Kaja Kallase huultelt: "Maksukoormust ei tõsta!" ja "Riigieelarve tasakaalu nelja aastaga ilma maksusid tõstmata!" Kusjuures, kui te siin üritate juuksekarva lõhki ajada maksukoormuse ja maksude osas, siis maksukoormus ka tõuseb. Meil tõusevad maksud, tulevad uued maksud ja maksukoormus ka tõuseb. Nii et selle taha te ka ei saa kuidagi pugeda.Mina

Miks te valetasite, et maksud ei tõuse? Oma erakonna suurkogul, siin Riigikogus ja valimisdebattidel lubasite, et maksud ei tõuse ja maksukoormus ei tõuse. Nüüd te tegite koalitsioonileppe, millega maksukoormus tõuseb, maksud tõusevad ja uued maksud tulevad.

riigieelarve üle. Selge on see, et mina sain öelda just selle valitsuse kohta, mis parasjagu tegutsev oli, ja selle valitsuse kohta, millega me olime eelarve sisse andnud. Eelarves oli tõepoolest, nii nagu eelmises koalitsioonis me olime kokku leppinud, maksurahu. Me olime kokku leppinud seda, et maksud ei tõuse, ja seetõttu ma sain ka niimoodi vastata. Kui teie loogikat edasi arendada, siis võiks ju olla nii, et mina oleksin siin 22. oktoobril öelnud: "Abieluvõrdsus tuleb!" kui järgmine valitsus oleks olnud juhitud Martin Helme poolt, oleksime saanud selle kohta öelda, et näete, Martin Helme ei täida lubadusi, mis on antud. See on ju absurd, teie ei saa anda lubadusi järgmise valitsuse kohta. Ei saa ka mina anda, sest a) me ei tea, kes on järgmine valitsus; b) b) me ei tea, millises koalitsioonis ollakse selles valitsuses; c) me ei tea, millised on iga koalitsioonierakonna lubadused; ja d) me tegelikult ei tea, millised on need kompromissid, mida me tegema peame ja teeme. Jah, me läksime valimistele välja oma valimislubadustega. valimislubadustega. [Esiteks] oli see, et me hoiame Eesti julgeolekut, mida me oleme teinud, ja suurendame riigikaitsekulutusi, mida me oleme teinud. Teiseks, et me kaotame ära maksuküüru. Seda me oleme ka kokku leppinud. Koalitsioonis me leppisime kokku selle ja mida ma kogu aeg rääkisin, oli see, et me viime riigieelarve kulud ja tulud jälle tasakaalu. See ei ole mitte mingi lihtne sõit ega mingi selline [asi], mida teie tegite, kui te olite rahandusminister ja lihtsalt valetasite, et te teete eelarve revisjoni ja sealt võetakse 980 miljonit kokkuhoiuks. See oli tühi, täiesti tühi [lubadus], mida meie pidime hakkama siis sisustama. Nüüd maksukoormuse kohta. Vaadake neid tabeleid. Maksukoormus kahaneb kahaneb 32% lähedale ja järjest [rohkem], kui te vaatate ka seda kevadist rahandusprognoosi. Ehk siis, kuna SKT suureneb – maksukoormus on suhtena SKT‑sse – ja kuna meil on niivõrd madalad maksud, siis maksukoormus tegelikult sisuliselt ei tõuse. Me olime sinuga, Martin, väga paljudes debattides üks ühele enne valimisi. Mitte kordagi ei öelnud sa seda, kust sina lubaduste katteks raha võtad. Nendes debattides ei maininud sa mitte kordagi seda 2,7 miljardit [eurot], mida teie lubadusteks [vaja] on. Mina rääkisin seal korras riigirahandusest. Ma rääkisin nendest asjadest, mida me kõike teeme. Aga erinevus sinu ja minu vahel on see, et sina saad edasi

olen absoluutselt kindel, et te olete ajaloos väga tugev inimene ja kindlasti teate ka sellist meest nagu Jossif Vissarionovitš Stalin.

pidid minema kolhoosi, inimesed pidid andma ära oma vara, loomad ja nii edasi. See oli tegelikult Eesti talude hävitamine. Ja vaadates praegu teie tegevust maksude tõstmisel: kinnisvaramaks, mille suurus on mõõtmatu, automaks, luksusemaks, aktsiisimaks, käibemaks – kõik need tõusevad. Sisuliselt te

Ja aktsiisid on selleks, et suunata inimeste käitumist mitte suitsetama või mitte alkoholi tarbima. Need on täiesti olemas. Teiseks, kodualuse Teiseks, kodualuse maa maksustamine. Selle puhul kaob ära see, et ei tohi võtta selle eest raha. See on kohalik maks, iga kohalik omavalitsus otsustab, kas ta seda maksu rakendab või ei rakenda või teeb selle maksuvabastuse.Nüüd, te räägite väga huvitavalt, tõepoolest, mulle tundub, et te võtate võib-olla ajaloost ka just endale sobivaid asju, mida te tahate kasutada. Aga kui te tahate ajaloost rääkida, siis 1933.–1934. aastal Eesti riigikaitsekulutused olid rekordiliselt madalal, sellepärast et oli nii palju muid asju, mida oleks võinud ja vaja olnud teha. Ka mina tahaksin teha väga palju muid asju, aga me oleme selles julgeolekuolukorras, kus me oleme, ja me peame investeerima Eesti julgeolekusse. Kui veel ajalukku tagasi minna, siis aastal selgus, et suur sõda on tulemas, ja tõsteti riigikaitsekulutusi 100% võrra, aga seda ainult paberil, sest neid tellimusi ei olnud võimalik enam täita, kuna suur sõda oli käimas. Ehk kui me ei tee neid otsuseid täna – ja see raha ei tule kuskilt seina seest või välismaa onu käest, vaid see peab tulema meie endi käest –, kui me ei tee neid julgeolekusse investeerimise otsuseid täna, siis võib-olla ongi nii, et

Kui me võtame puhtalt 120‑eurose ostukorvi, siis tuleb käibemaksu juurde maksta [2] eurot ehk [1,66%]. 50‑eurose ostukorvi puhul tuleb juurde maksta [83] senti ja 100‑eurose ostukorvi korral tuleb juurde maksta [1,66] eurot. Ehk siis tegelikult need mahud ei ole mitte kuidagi võrreldavad mingite paralleelidega, mida te tahate

Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Auväärt peaminister! Mulle teeb muret üks juba mõnda aega kestev olukord. Eesti riik on ühest küljest olnud väga aktiivne Ukraina aitaja ja see on positiivne. Me oleme olnud ka üks esimesi ja üks kiiremaid riike Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel, neile eluruumide pakkumisel, tervishoiuteenuste tagamisel, väga mitmes muus küsimuses aitamisel. Aga viimastel kuudel – ja eriti on see süvenenud märtsikuus – on riik hakanud üha jõulisemalt tegelema sõjapõgenikele pakutud majutusvõimaluste kaotamisega või nende halvendamisega. Konkreetsed näited on nii Kopli kui ka Mäepealse hoonetest, kus algselt infokirjades, mida ma olen ise ka lugenud, anti põgenikele selge sõnum, et tegemist on alatiste elukohtadega. Must valgel oli nii kirjas. on teatatud, et neil tuleb märtsi lõpuks välja kolida. Inimesed on läinud tagasi kas Ukrainasse või pidanud minema laeva või üüriturule. Ehk riik on käitunud sõnamurdlikult ja

asub senisest jõulisemalt ja selgemalt taas Ukraina sõjapõgenike poolele, toetab neile vajalike eluruumide pakkumist ja tagamist, sealhulgas võimalusel väljaspool laeva, mis ilmselgelt saab olla ainult ajutine elamispind. Või kavatseb uus valitsus hoopiski veel enam survestada inimesi

valmistusime selleks, et põgenikke tuleb rohkem, sellepärast et me teadsime, et Venemaa teeb kõik selleks, et Ukrainas elamine oleks võimatu, pommitades tsiviiltaristut, energiataristut ja jättes inimesed külma siis tegelikult sellist põgenikevoogu ei tulnud, nagu me arvasime. Mulle endale tundub, et ukrainlastel on see, et meid ei murra. Te tahate, et me lahkuksime siit, te tahate, et me murduksime kõikide nende rünnakute all, aga me ei tee seda. See on esiteks. Teiseks, Teiseks, riigi eesmärk on alati olnud see, et inimesed saaksid ise hakkama, ka põgenikud saaksid ise hakkama. Ja lühiajalise majutuse mõte on olnud see, et inimesed, kes siia tulevad, ajutiselt saaksid olla riigi pakutava pinna aga mõte on alati olnud see, et nad liiguvad edasi, leiavad endale püsiva elukoha ja püsiva majutuse. Ehk me tahame luua need võimalused inimestele inimväärseks eluks, ise hakkama saamiseks.

Pikaajalise majutuse kohtadeks on riigile kuuluvates hoonetes Sõmera hooldekodu ja RKAS‑ile kuuluvad korterid ja mitmed ühiselamud, mida saab kasutada. Nendes majutuskohtades on inimesed [sõlminud] aktsiaseltsiga Hoolekandeteenused lepingu ja saanud majutuskoha. Seal majutatakse põgenikke edaspidi ja seal on ka täna olemas vabu kohti. Aga eesmärk on ikkagi see, et need põgenikud

Aitäh! Keegi, ma arvan, siin ruumis ei vaidlusta seda põhimõtet, et eesmärk on, et Eestimaa inimesed, sealhulgas ka sõjapõgenikud, saaksid maksimaalselt hästi ise hakkama, lisaks vajalikele teenustele leiaksid töökoha, saaksid ka sissetuleku. Küsimus on puhtalt selles, et alati – on ta tulenevalt lasterikkusest, on ta tulenevalt sotsiaalsetest probleemidest, sealhulgas näiteks puude olemasolust või muude selliste tugiteenuste vajalikkusest – ei sobi inimestele iga elukoht. Ei ole mõeldav, et näiteks inimene, kellel on lapsed koolis ja koolis ja töökoht Tallinnas, lähevad, nagu te viitasite siin, Saaremaale või kuskile mujale sellisesse ühiselamu tüüpi koju, hoolekandeteenuste ruumidesse elama. Ehk minu hinnangul on riik käitunud siin suhteliselt ühe lauaga lüües, mitte arvestades inimeste individuaalseid eripärasid ja vajadusi. Ja sellest on kahju. Teades ka seda, kuidas toimus nendesamade sõjapõgenike, ma ikkagi ütleksin, väljatõstmine nendestsamadest kodudest sõna otseses mõttes nutu ja pooleldi paanika saatel neil viimastel päevadel, siis seda ei saa kindlasti mitte heaks kiita ega sellega sellega kuidagimoodi rahule jääda.Ja nüüd te rääkisite ka sellest laevast Isabelle. Siin on minuni jõudnud täiendav info, palun kinnitage või lükake ümber – te olete ise tihti tänulik olnud vabatahtlikele, et nad aitavad väga palju ja on aidanud kogu selle kriisi ajal sõjapõgenikel hakkama saada, samuti toetanud Ukrainat selles

kõike seda väga dramaatiliselt. Aga tõesti, ajutisel majutusel olevatele inimestele, Kopli ja Mäepealse elanikele, pakuti järk-järgult erinevaid majutusvariante ning SKA, vabatahtlike, Tallinna linna ja põgenike endi töö tulemusel leiti 100 perest 87‑le püsiv oma kodu. Kuus neist liikus laeva ja seitse otsustas liikuda Eestist edasi. Selles mõttes mitte keegi ei ole jäänud abita. Ja SKA vaatasid igat juhtumit eraldi.Te lihtsalt esitate seda kõike nii, nagu Ukraina põgenikud oleksid selles mõttes kuidagi teistmoodi kui meie enda inimesed. Loomulikult kõiki neid eri juhtumeid tuleb vaadata eraldi. Arvestatakse inimeste soovide elukorraldusega, töö‑ ja lasteaia‑ ja koolikohtadega – selle kõigega arvestatakse. Lihtsalt paraku ei ole niimoodi, et saab elada tasuta riigile kuuluvatel pindadel. Seetõttu on inimesed liikunud edasi. Ja sellest SKA lühiajalisest majutusest on iseseisvale elule suundunud üle 24 000 põgeniku.Mis puudutab konkreetselt seda laeva ja elukorraldust laevas, siis siin on ka sotsiaalkaitseminister, kes oskab teile täpsemalt nendele küsimustele vastata. Mina tean ja valmistasin ette vastust küsimusele, mis puudutab sõjapõgenike väljatõstmist, mida ei ole olnud. Kõik on leidnud majutuse ilma igasuguse

ja ma püüan nii-öelda mittedramaatiliselt käsitleda seda küsimust. Vaadake, mis puudutab Mäepealset, siis arvestades eelnevat töökogemust Mustamäe linnaosa vanemana, ma teadsin väga hästi, kuidas seal inimesed toimetavad ja mis probleemid on. Ja väga paljud nendest ju käisid ka linnaosa[valitsuses] oma probleeme kurtmas. Ehk siis kohalikus omavalitsuses me püüdsime neid aidata täpselt nii, kuidas meil võime oli. oli. Mis puudutab seda olukorda, kus inimesed tõsteti Mäepealse majast välja, siis loomulikult seda ei oleks tohtinud teha. Ja neid nõupidamisi oli tõesti Tallinna Linnavalitsuses mitmeid, kus olid kaasatud vabatahtlikud, ja tegelikult need vabatahtlikud ka seda juhtisid. Põhiküsimus ja nende palve oli see, et pikendada seda aega ja et nad saaksid rahulikult välja minna sealt Mäepealse majast sügiseks. Seal olid erinevad põhjused, kaasa arvatud see, et lapsed käivad koolis, lasteaias ja ka töökohad on Mustamäe linnaosa piires. Meie teada olid ja ka Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse esindajad ütlesid, et need võimalused on täitsa olemas ja need inimesed, põgenikud Ukrainast, võivad täiesti sinna majja jääda. Küsimus on puhtalt

Tallinna Linnavalitsuse töötajaid või sealt tulnud inimesi, kes teavad kohaliku omavalitsuse probleemidest väga palju, mis puudutab Tallinna linna. Ja tõepoolest, kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada vältimatu sotsiaalabi, see on kohaliku omavalitsuse ülesanne, mitte riigi ülesanne. Mida meie oleme teinud? Me oleme tegelikult eraldanud raha ka täiendavalt just selleks, et aidata sõjapõgenikke.Nüüd, mis puudutab neid Kopli ja Mäepealse maju, siis seal said elanikud elada tasuta, mõni isegi aasta aega. Ja see ei ole tegelikult teiste põgenikega, kes pidid majutuse eest maksma, kes pidid otsima endale sobiva majutuse, ja see ei ole võrdne olukord ka meie inimestega, kes on sotsiaalmaja järjekorras ja sotsiaalelupinna järjekorras. See on see oluline punkt.Te punkt.Te toote välja neid koosolekuid, mida Tallinna linn pidas. Nendele koosolekutele riik näiteks ei olnud kaasatud, kuigi riik ju tegelikult kogu seda tegevust nagu rahastab. Mina küll sooviksin, et oleks parem koostöö riigi ja linna vahel – ja mitte ainult [riigi ja] Tallinna linna vahel, [mille esindajaid] on siin tõesti palju, vaid kõikide kohalike omavalitsuste vahel. Kohalikud omavalitsused igal pool Eestis tegelevad Ukraina sõjapõgenikega saavad sellega kenasti hakkama. Me näeme, et enamus … Mitte enamus, aga väga suur osa sõjapõgenikke on leidnud endale töö, on leidnud endale sobiva elukoha ja panustavad juba Eesti riigi toimimisse kui maksumaksjad. Aitäh!

selle küsimuse käsitlemise. Läheme kolmanda küsimuse juurde, mis on suunatud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Teemaks on perepoliitika ning küsimuse esitab Riina Solman. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! Riik ei tohi käituda sõnamurdlikult, aga uus valitsus teeb seda, murdes sõna ja öeldes selgelt välja, et neil peredel, kus on lapsi kolm ja rohkem, me vähendame toetust. Ometi ka põhiseaduses oleme lubanud nende eest erilist hoolt kanda. Neid peresid, suurperesid on rahvastikust 14%. See koguarv ei ole suur. Nad kasvatavad üles ligikaudu pooled tulevased Eesti kodanikud ja maksumaksjad. Nüüd on küsimus. Palun tooge ära täpne perede arv, laste arv, kellel te toetust vähendate. Milline on see kogusumma, mida te nendelt peredelt ära võtate? Nimetage palun täpselt see summa ning kuhu ja millisteks tegevusteks see raha läheb. Kuhu see paigutatakse?

Need täpsed arvud te saate kindlasti kirjalikult ja mitte siin praegu suuliselt.See rahaline ressurss, mis kuni 2027. aastani riigil kulutamata jääb nende seadusemuudatuste tulemusena, mis on praegu kooskõlastusringile saadetud, ulatub peaaegu 152 miljoni arusaadavalt üsna suur kulu olukorras, kus me oleme prioriteediks võtnud nii kaitsevõime tagamise, Ukraina abistamise kui ka riigieelarve tasakaalu saamise. Kõik ministrid ja ministeeriumid peavad mõtlema, missugused on kokkuhoiuvõimalused veel täiendavalt, samamoodi kaaluma erinevaid reforme, mis aitaksid riigi kulutusi kokku hoida, selleks et meie juba seadustega vastuvõetud kohustusi täita.Kui me tuleme nüüd põhiseadusliku kohustuse juurde, et riik tõepoolest peab erilist tähelepanu pöörama peredele ja sealhulgas lastega peredele, siis jätkuvalt seda ka muudetav seadus muudetav seadus tegema hakkab. Võrreldes eelmise aasta lõpus kehtinud olukorraga, saavad nii ühe‑ ja kahelapselised pered suuremat toetust

Kui küsimuse püstitus lugupeetud Riigikogu liikmelt oli perepoliitika [kohta], siis ma mõned sõnad ütleksin perepoliitika kohta. Tõsi on, et eelmisel aastal laste sündide arv jäi väga-väga väikeseks. Kui me mõtleme demograafide prognooside peale, siis selline sündide arv oleks pidanud madala sündimuse korral jõudma meieni 2027. aastal ja kõrge sündimuse korral 2031. aastal. Aga me peame mõtlema ka üldisele kontekstile, kus me elame, olles tulnud välja mitmest kriisist ja kuna Euroopas käib täiemahuline sõda. Ainuüksi peretoetused ei ole mõjutamas laste sündide arvu. Kui 2017. aastal rakendus esmakordselt lasterikka pere toetus, siis aasta jagu oli hüppeline sündide kasv, kuid tegelikult juba

Aitäh! Ma täpsustaksin: kahel järgmisel aastal, 2018 ja 2019 oli 25% lisasünde ning koroona-aastal ilmselgelt sündimus siis langes, seotud oli see turvatundega. Aga järgmine küsimus. Lasterikka pere toetuse vähendamine hävitab ju usu riigi toetusmeetmete püsivuse ja riigi järjepidevuse vastu. Te andsite suurperedele signaali, et riik ei pea enam sõna. Miks peaksid need noored pered julgema veel suurt peret luua ja [seeläbi tagada,] et Eesti rahvastik oleks jätkusuutlik ja iive tõuseks? Kust nad võtavad selle julguse, kui te sõna murrate? Aitäh! Signe Riisalo, palun! Aitäh! Kui me räägime riigi ja kodaniku suhtest, siis loomulikult me peame rääkima ka õiguskindlusest ja ootuspärasest suhtumisest sellesse, mida on lubatud. Aga kui me räägime õiguspärasest ootusest, siis tegelikult ei tähenda see ka põhiseaduse mõttes, et mitte ühtegi hüvet, mida riik on inimestele kunagi pakkunud või pakkumas, ei oleks võimalik kas vähendada, teistsuguseks kujundada või ka tagasi tõmmata. Oluline õiguspärase ootuse juures on järgida reegleid, anda inimestele võimalikult mõistlik üleminekuaeg, et kohaneda uue tekkiva olukorraga. Kindlasti on oluline ka see, et mida kiiremini muudatusi tehakse, mida lühemat aega on üks või teine hüve kestnud, seda põhjendatum on ka selle muutmine.Aga ma soovin öelda siin seda, mida ma olen Riigikogu ees öelnud ka eelmise valitsuse ajal, kui esimesel lugemisel tutvustasin perehüvitiste seadust ja kõiki neid muudatusi eeskätt lasterikaste perede suunal. See, mida ma toona välja tõin, oli võrdlus üksikvanemaga perede ja lasterikaste perede vahel. Jätkuvalt me oleme selles olukorras, kus tegelikult 2021. aastal oli üksikvanemate vaesusrisk 32,7% ning kolme ja enama lapsega peredes 14%.

See, mida riik peab tegema, on vaadata, kus on abivajadus kõige suurem, ja sihitatult, vajaduspõhiselt pakkuma sinna nii toetusi kui ka teenuseid. Tulles esimese küsimusepoole juurde tagasi, siis elatisabi kahekordistamine, puuetega laste rehabilitatsiooniteenus, harvikhaigustega laste toetamise fond, samamoodi vanemapuhkuselt naasvatele vanematele haigus‑ ja hooldushüvitise maksmine tegeliku sissetuleku, mitte minimaalse Nii et tegelikult neid meetmeid, mida me lastega peredele oleme selles valitsuses kavandamas, on mitmeid, aga tõsi on ka see, et nende meetmete kogumaksumus ei ole samas vääringus kokku hoitud ressursiga, mille muudatused meile

Ma tahaksin küsida. Inimesed on hirmul ja mures, kas ka seal rahalised vahendid on vähenenud või kõik sujub plaanipäraselt. Kas te annaksite väikese ülevaate ja kinnituse, et seal ei ole vähendatud vahendeid, ettevalmistused on graafikus? Kuidas sellega on? Aitäh! Aitäh! Vahepeal on tulnud protseduuriline küsimus. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Kõigepealt, see minu küsimus ja kriitika ei ole suunatud kuidagi eelneva küsija suunas, Helmen Küti küsimus kahtlemata oli sisuline ja õige. Infotund on pigem olnud traditsiooniliselt see koht, kus opositsioon saab koalitsioonisaadikute, eelkõige valitsusliikmete käest küsida. Mulle tundub, et see on võib-olla temaatika, mida ka teie Riigikogu [esimehena] ja Riigikogu istungi juhatajana täna võiksite siin veel kord maha öelda. Minu meelest ei ole väga hea toon see, kui koalitsioonisaadikud küsivad koalitsioonivalitsuse liikmete käest küsimusi, eelkõige küsimusi, mis ei ole isegi teemaga seotud. Kindlasti perepoliitika on oluline teema, aga küsida selle all hooldusreformi kohta, mis on veel olulisem teema, võib-olla ei ole nagu õige. Veel kord, kuidas me saaksime opositsioonipoliitikutena seda aega, mis on niigi piiratud kahe tunniga, kasutada maksimaalselt selleks, et saada valitsuse liikmetelt seda võimalikku informatsiooni, mida me tahame? Aitäh! Lugupeetud härra Mölder, tegu on infotunniga, mitte opositsioonitunniga ehk küsida võivad kõik. Ja ma vaatan siin, et valdavalt on loomulikult registreerunud ainult opositsioonisaadikud. Tegu ei olnud protseduurilise küsimusega. Seetõttu ma annan … Ma ei saa anda vastamise võimalust Signe Riisalole, sellepärast et Helmen Kütil on ka protseduuriline küsimus. Palun! Suur aitäh! Ma protseduurilise küsimusega loodan, et eesistuja jätkab seda formaati, et küsida saalist võivad ikka kõik, mitte ainult koalitsiooni‑ või opositsioonisaadikud, sest muidu kaotab igasuguse mõtte ka siin saalis osalemine ja kuulamine. Ma loodan, et ei toimu selle koosseisu ajal suukorvistamist. Aitäh! Ka see ei olnud protseduuriline küsimus. Lugupeetud Riigikogu, tegu on Riigikogu infotunniga, jätame selle meelde. Tanel Kiik, protseduuriline küsimus, palun!

küsida kõik, kas see on [mõeldud] opositsioonile, milline on uue juhatuse praktika. See oli väga selgelt protseduuriline küsimus. Minu jaoks on kummaline, et te ütlesite selle peale, et see ei ole protseduuriline küsimus, kui te tegelikult ka sellele protseduurilisele küsimusele sisuliselt vastasite. Tanel Tanel Kiik, kui te tooksite mulle välja meie [kodu‑ ja töö]korra seadusest selle punkti, mis ütleb, et infotunnis ei tohi koalitsioonisaadik küsida, siis teie küsimus kvalifitseerub protseduuriliseks. Vastasel juhul ta ei ole protseduuriline küsimus.Tõnis Mölder, protseduuriline küsimus, palun!

Tõnis Mölder, meie infotunni reeglid on välja öeldud istungi alguses. Meil on registreeritud 16 küsimust ja iga küsija saab esitada ühe küsimuse ja ühe täpsustava küsimuse ning lisaks saavad Riigikogu liikmed esitada veel ühe lisaküsimuse. See on väga selgelt protseduurika, milles me oleme kokku leppinud, ja selle järgi me toimime. Ma loodan, et see on vastus teie küsimusele. Tõnis Mölder, kolmas protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Nüüd tõesti minu järgmine küsimus võib-olla ei ole seotud otseselt kodu‑ ja töökorraga, vaid teatud tööpraktikaga siin Riigikogus. Minu küsimus on see: kas ma sain õigesti aru, et teie kui Riigikogu juhataja nägemus on see, et Riigikogu Riigikogu infotunnis võivad küsida kõik 101 saadikut, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad koalitsiooni või opositsiooni, ja me hakkamegi nägema iganädalaselt seda praktikat,

et loomulikult saavad esitada infotunnis küsimusi kõik Riigikogu liikmed, nagu ka Riigikogu [kodu‑ ja töö]korra seadus ette näeb. Aga mida rohkem te esitate neid protseduurilisi küsimusi, seda rohkem me kulutame aega siin selle peale, et me ei räägi asjast, vaid räägime protseduurikast. Tõnis Mölder, neljas protseduuriline küsimus. Veel üks täpsustav küsimus. See on küll protseduuriline küsimus. Meil on täna kolmas küsimus perepoliitika, aga hea kolleeg aga hea kolleeg Helmen Kütt küsis hooldusreformi kohta. Kas ja mida ütleb kodu‑ ja töökord selle kohta, et kui teema on perepoliitika, kas selle all võib küsida ka absoluutselt teistsuguseid küsimusi? Aitäh! Seadus ei ütle väga täpselt, et kui teema on üldiselt piiritletud, siis kuidas seda piiritletakse. Aga hea tava on see, et püsitakse teema raames. Kui Kui rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole, siis, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, palun! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud Tõnis Mölder! Perekond on palju laiem üksus, kui seda on vanemad ja lapsed. Perekonna hulka kuuluvad ka vanavanemad. Ja kui me räägime praegu

selleks et nad saaksid rohkem tegeleda oma laste harimisega, lastesse investeerimisega. Riik on eraldanud kohalikele omavalitsustele ressursi ja pannud seadusega ka kohustuse, et hoolduskulud üldhooldusel tasub kohalik omavalitsus, ja kui kliendi enda pensionist jääb puudu majutuse ja toitlustuse maksmisel, siis ka selle kulu võtab enda kanda kohalik omavalitsus. [See raha] jääb lapsi kasvatava perekonna taskusse nende laste hüvanguks. Seos on äärmiselt otsene.Aga nüüd proua Helmen Küti küsimuse juurde. Jah, kõik planeeritud ressursid, mille eelmine Riigikogu vastu võttis riigieelarve seadusega, on jätkuvalt kavandatud hooldereformi rahastamiseks.

Aitäh, hea eesistuja! Kaja Kallas! Mul on hea meel, et teie kolleeg Signe Riisalo rääkis juba selle teema soojaks, mida kolleeg Riina Solman siin küsis. Ma jätkan ka perepoliitikaga. Eestis on teatavasti toimunud aastate suurim sündimuse langus ja eelmise aasta sündimus oli taasiseseisvuse aastate madalaim. Oktoobrikuus sündis alla 1000 lapse, neid kuid on olnud ka varem, aga alates oktoobrist on olnud pool aastat, See on demograafiline katastroof ja see on rahvuslik katastroof. Ja selles olukorras on äärmiselt vastutustundetu võtta ära suurte perede toetused, samal ajal tõsta üle välja kõiki olulisi makse. Kolm kuud tagasi said lastega pered riigilt, valitsuselt, mille juht olite teie, ka minister Riisalo oli sama, kes praegu, sõnumi, et pereplaneerimisel võib arvestada riigi toega, ja kinnitasite ka, et seda toetust enam tagasi pöörata ei saa. Nüüd aga on antud Eesti peredele signaal, et riiki ei saa kunagi usaldada, ükski otsus pole täitmiseks. Uues koalitsioonileppes saab kõige valusamalt pihta just keskmist palka teeniv lastega pere ja seda ajal, mil meil on pikka aega olnud ja on jätkuvalt läbi aegade kõige kõrgem inflatsioon ja madalaim sündimus. Põhiseaduse säte ütleb, nii nagu kolleeg Solman juba mainis, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all, ja samuti ütleb põhiseadus, et Eesti riigi mõte on eesti rahvuse kestmine läbi aegade. Ehk siis need kaks asja on omavahel otseses seoses. Miks otsustasite eelarveaugu lappimiseks raha ära võtta kõige haavatavamalt, aga riigi ja rahvuse kõige jätkusuutlikumalt elanikkonnagrupilt? Ja nüüd ma tulen ka nende arvandmetega, mida kolleeg Solman küsis, aga mida minister Riisalo ei osanud öelda. Eestis on umbes 25 000 kolme või enama lapsega peret ja seadusemuudatustega nende arvelt hoiate kokku 60 miljonit eurot, millele lisandub ka lastetoetuste indekseerimise

Eesti lastele ja peredele suunatud toetused on Euroopa kõige suuremad, kõige heldekäelisemad.

Nad saavad endiselt rohkem kui 2022. aastal. See tähendab seda, et uued toetusmäärad alates 1. jaanuarist 2024 saavad olema kolme‑ kuni kuuelapselisel perel 450 eurot, seitsme ja enama lapsega peredel 650 eurot kuus. Sellele lisandub lapsetoetus, mida me teatavasti tõstsime ka alates jaanuarist: esimese ja teise lapse puhul 80 euroni ja kolmandast lapsest alates on see 100 eurot kuus. See tähendab seda, et nende muudatuste tulemusel kolmelapseliste perede toetus ehk lapsetoetused pluss lasterikka pere toetus saavad olema 710 eurot kuus ehk võrreldes 2022. aastaga kasvab toetussumma umbes 37%. Juhin tähelepanu, et see on tegelikult

panete võrdusmärgi lastetoetuste suuruse ja sündimuse vahele, ometi seda võrdusmärki aastates ei näe. Kui need peretoetused, lastetoetused on tõusnud, siis me tegelikult ei näe, et see oleks sündimust oluliselt tõstnud. Kui me vaatame sündimust sündimust üldiselt, seda summaarset sündimuskordajat, siis see on meil olnud suhteliselt stabiilne kogu aeg, see on 1,6 ümber. Lätis, Leedus, Soomes ja Euroopa Liidus on see sellest keskmiselt madalam, seal sünnib veel vähem lapsi. Sündimust mõjutab väga palju see, kuidas emad ennast tunnevad. Tõepoolest, nii nagu te ise ka mainisite, kui oli COVID, siis inimestel oli ebakindlus, see vähendas sündimust. Praegu on käimas sõda, see täpselt samamoodi tekitab ebakindlust. Aga oluline on see, kui palju meil on emasid emasid ja kuidas need emad ennast tunnevad, kas lapsed on puhtalt nende koormus … Aeg! … või seda koormust ka jagatakse. See annab neile võimaluse. Aitäh, proua peaminister! Helle-Moonika Helme, kinni maksma. Aitäh sõna andmast! Jaa, Eesti toetused on võib-olla tõesti Euroopa kõige heldemad – võib-olla –, aga meil on ka Euroopa kõige kõrgem hinnatõus, inflatsioon. Ja nüüd teie uus valitsus lisab kõigile toetusesaajatele uued maksud, mis nende sissetulekuid oluliselt hakkavad ju vähendama. Teie uue valitsuse pikk plaan majanduse ja rahanduse osas on täiesti mõistusevastane. Kõigepealt olete te kõrgete energiahindadega ära tapnud meie ettevõtluse ja majanduse, mis on või peaks olema riigi maksutulude peamine reservuaar, ja nüüd hakkate kehtestama elukondlikke makse ehk siis röövima paljaks meie inimesi, võttes neilt viimase või no siis eelviimase. Ma ei hakka siinkohal rääkima sellest, et te olete ka ise tunnistanud, et kui oleksite rääkinud neist maksutõusudest ja kõigist uutest maksudest juba enne valimisi, siis poleks teid ju valitudki. Ehk siis te olete nagu tööline, kes ütleb tööandjale: "Kui ma oleks enne öelnud, et ma seda tööd ei oska, te poleks mind ju tööle võtnud." Ja nüüd te olete püüdnud taas valetades väita, nagu oleks riigi rahakotis haigutav auk tekkinud kunagi varem või siis koguni selgunud alles praeguste koalitsiooniläbirääkimiste käigus ja olnud teile üllatuseks. Ometi olid kaks aastat mõlema teie valitsuse rahandusministrid Pentus-Rosimannus ja Akkermann kogu aeg riigi rahaasjades näppupidi sees ja just nende ajal on tekkinud riigi rahakotis 1,7‑miljardiline auk. Me ei ole siiamaani kuulnud, kuhu see raha on läinud, aga samas kuuleme, kuidas mingi müstilise eelarve tasakaalu nimel nüüd tuleb korraga kehtestada hulgaliselt uusi makse ja tõsta olemasolevaid, et muidu me elame laste ja lastelaste arvel. Aga saate aru, neid lapsi ja lapselapsi ei sünnigi, kui me praegu nende potentsiaalsed vanemad maksudega ära tapame ja vaesusesse lükkame. Saate te ikka aru, mida te olete tegemas? Maksutõusud tapavad erinevaid ettevõtlussektoreid, igasugu kliimapööramise maksud hakkavad rulluma üle Euroopa ja tabavad meid lisaks kohalikele maksutõusudele üsna varsti samuti. On teil mingi muu plaan ka peale selle, et saite valega võimule? Nüüd mängite kangelast, kes peab tegema ebameeldivaid otsuseid, pärast mängite märtrit, kes raskete olude tõttu pidigi ebaõnnestuma, aga Eesti rahvas peab need teie isiklikud võimuambitsioonid, amatöörluse ja eksperimendid ju kõik kinni maksma. Aitäh!

on meil kõige keerulisem julgeolekuolukord. See tähendab seda, et me peame riigikaitsekulutusi tõstma 3%‑le SKT‑st, sellepärast et kui meil ei ole iseseisvust, kui meil ei ole vabadust, siis ei ole meil lõpuks enam üldse võimalust otsustada, kes seda eelarvet kokku paneb.

ja see täidetakse mingi müstilise eelarverevisjoniga, millel ei ole mitte mingisugust sisu. Kui lisada siia juurde ka kõik need riigikaitsekulutused, mis me peame tegema, siis see on see puudujääk, mida me peame katma. Kui te vaatate, alates 2016. aastast, kui olid head ajad, väga head ajad, ei olnud ühtegi kriisi, siis eelarve on järjest läinud Enne seda Reformierakonna valitsused kogusid reserve ja need reservid olid selleks, nagu vanarahvas ütleb, et oleks midagi kõrvale pandud mustadeks päevadeks. Mustad päevad ei olnud sugugi 2016, 2017, 2018, 2019, kui majandus kasvas ja mühises, vaid need need mustad päevad tulid siis, kui meil hakkas COVID, meil algas energiakriis, meil algas sõda, ja sellega seoses meil tuleb teha kulutusi. Nüüd, teie enda valimisprogramm maksis 2,7 miljardit, võrdluses Reformierakonna valimisprogrammiga, mis oli kõigest 1,3 miljardit. arvestada seda, et me teeme sealt rahaliselt kaks lubadust: üks on see, mis puudutab 3% sisemajanduse kogutoodangust julgeolekusse investeerimist ja teine on maksuküüru ärakaotamine, mis siis ei karista enam seda, et palgad tõusevad, ja see jätab inimestele rohkem raha kätte. Kui te võtate perede olukorra, siis perede olukord … Nagu ma ütlesin, Eestis on erakordselt helded toetused, aga milles meil on erinev arusaam, on see, kas lapsed sünnivad sellepärast, et keegi maksab selle eest raha. raha. Mulle tundub, et see on vale motivatsioon, miks lapsed sünnivad. Ja kõik need investeeringud, mis me tagame või teeme julgeolekusse investeerides, on just selleks, et tagada peredele see kindlus, võtta ära ebakindlus, mis inimestel on, hirm, kas tõepoolest see sõda laieneb ka siia. Ei, me teeme

suurte perede toetuste kärpimisega. Esiteks on muidugi kummaline kuulata, et te räägite, et suurte perede toetusi, mille tõstmise poolt teie enda erakond hääletas alles mõne kuu eest, on nüüd järsku tarvis kärpida, selleks et teha korda riigi rahandus. Kuidagi imelik. Te hakkate korda tegema sellist seadust, mille poolt ise hääletasite mõned hetked tagasi. Tekib küsimus, miks te selle rahandusseisu ise nässu keerasite, kui te nimetate vajadust seda korda teha. Teine asi, mida on imelik kuulata, on see, et suurte perede toetusi tuleb vähendada, selleks et riigi kaitset tagada. minu küsimus on see, kas see on tõesti see peamine koht, kust tuleks hakata raha ära võtma, selleks et tõsta riigikaitsekulutusi. Ja mis on muidugi kurb, kurb, on see, et väga paljud inimesed tunnevad ennast petetuna nendest sammudest, mida te praegu astute. See on järjekordne asi, mida te enne valimisi absoluutselt ei rääkinud mitte kellelegi, et kavatsete hakata suurtelt peredelt toetusi ära võtma. Mina küll ei mäleta, et oleks sellist asja olnud. Eesti Lasterikaste Perede Liidu president kirjutas teile nördimusest nõretava avaliku kirja, kus ütles samamoodi, et väga paljud inimesed suurtes peredes tunnevad ennast petetuna ja et niisugune reeturlik käitumine hävitab usaldust mitte ainult teie juhitud valitsuse, vaid ka Eesti Vabariigi vastu, kui riik kohtleb sellisel viisil omaenda inimesi. Aga nüüd ma jõuan oma küsimuse tuuma juurde. Nimelt, minu hinnangul – ja ma loodan, et te nõustute minuga – peab Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatut võtma täie tõsidusega.

Kõigepealt, valimiskampaanias oli perehüvitistest väga palju juttu. Ja kui meie kohtusime tänaval inimestega, siis see oli asi, mis nad pidevalt üles tõstsid. See ebaõiglustunne, mis ühe‑ ja kahelapselistel peredel oli seoses selle ülekuldamisega, mis nende suurte perede toetustega oli. Meil on programmis sees, et me teeme perehüvitiste süsteemi korda, seda me lubasime ja seda me lähme tegema.Teiseks on see, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all ja seda tõendab kas või see, et

rohkem raha, kui nad said 2022. aastal. Need toetused on tunduvalt suuremad kui nendel peredel, kellel on üks või kaks last. See endiselt nii on. Isegi olukorras, kus me näeme kõikidest graafikutest, et vaesusriskis on pigem üksikvanemad, vaesusriskis on hoopis teised pered kui need, kellel on palju lapsi. Aga jah, lasterikkad pered on erilise hoole all ja sellepärast saavad ka rohkem raha. Kas see peab olema nii suur vahe, isegi see, kui me tõstame või jätame selle toetuse 450 euro peale kolme kuni kuue lapsega peredel ja seitsme ja enama lapsega peredel 650 euro peale? Need on suured toetused. Sinna lisandub esimese ja teise lapse puhul 80 eurot lapsetoetust, kolmandast lapsest alates lapsetoetus veel 100 eurot kuus ehk siis kolmelapseliste perede toetus, kolme‑ kuni kuuelapseliste perede toetus on 710 eurot kuus ehk võrreldes

need on väga helded toetused ja need ei ole kuidagi sihitud toetused neile, kes seda abi konkreetselt vajavad. Seda õiglust me lähme korda tegema. Aitäh, Kaja Kallas! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Aitäh, Kaja meie tänane viies küsimus, mis on adresseeritud siseminister Lauri Läänemetsale. Teema on korrakaitsepoliitika ja küsija Lauri Laats. Palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea siseminister! Sooja ilma tulekuga [suureneb] oluliselt avalike parkide, haljasalade ja muude sarnaste paikade kasutamise sagedus. Kui muidu võiks selle üle ainult rõõmu tunda, siis tegelikult leidub selles meepotis ka tõrvatilk. Nimelt, võttes arvesse eelnevat töökogemust linnaosavanemana, võin kindlalt väita, et ühed usinamad seesuguste avalike hüvede nautijad on kodanikud, kellele meeldib avalikus kohas tarbida alkoholi.

lapsed kooli, siis pööratakse oluliselt tähelepanu ja ka avalikkuse tähelepanu tõmmatakse sellele, kuidas lastel on liikluses turvaline liikuda. Nii on tegelikult ka kevadel, kui inimesed hakkavad rohkem väljas viibima.

kohalik omavalitsus peaks saama rohkem õigusi juurde, et nende isikutega, kes on alkoholi tarvitanud ja kes avalikku korda rikkuvad, ametnike tasandil tegeleda. Täna on tõesti olemas kohalikul omavalitsusel õigus ja võimalus menetleda neid küsimusi, aga kui juhtumisi kuskil pargiserval või laste mänguväljakul keegi tabatakse, siis näiteks tema isiku tuvastamisega tegeleda ei saa. Sellised tegevused tõesti plaanis on. Aga lõppkokkuvõttes need küsimused osaliselt ka sotsiaaltöövaldkonda ja ma arvan, et politsei ja kohalikud omavalitsused, kaasa arvatud kindlasti ka Nõmme linnaosa valitsus, on varasemalt teinud head koostööd ja teevad kindlasti ka edasi.

tulek alati ajaliselt takerdunud. See on kindlasti väga suur ressursi raiskamine, kui munitsipaalpolitsei peab ootama tund või kaks, et Eesti politsei tuleks kohale, tuvastaks isiku ja viiks ta kainenema.Ma

et see ei piirdu ainult sellega, et te annate volitused või õigused nende inimestega tegeleda, vaid tuleb ka mingi rahaline võimekus juurde.

õigustega on selline võimalus, et neid võib rakendada, aga kui kohustust ei ole, siis ei pruugi [rakendada]. Seal on see arutelu, diskussiooni koht. Aga ma arvan, et

Aitäh! Lisaküsimus, Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud siseminister! Kõigepealt palju jõudu ja jaksu teile taas kord selles ametis! Mul on hea meel näha, et te olete siin Tallinnas tööpostil, mitte Paides jälle mõnel piimatööstuse sarikapeol. Nüüd on vähemalt 2,5 aastat aega järgmiste valimisteni, nii et rohkem aega sisulise tööga tegeleda. Seetõttu ma küsingi teie käest [järgmist]. Nimelt on teie juhitud erakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Tallinnas koalitsioonis Keskerakonnaga ja koalitsioonileppes on konkreetne punkt, mis puudutab ka teie vastutusvaldkonda ja teie vastutusala. Nimelt taotleme [me] linnaruumis turvalisuse tõstmiseks Tallinna munitsipaalpolitseile täiendavate õiguste andmist, tuginedes Politsei- ja Piirivalveameti seisukohtadele. Me teame seda, et Politsei- ja Piirivalveamet on olnud väga selgelt seda meelt, et mupole tuleb anda lisaõigusi, lisavõimalusi just nimelt korra tagamiseks avalikus ruumis. Ma tean ka seda, et teie üks koalitsioonipartner, Reformierakond, on sellele väga selgelt risti vastu seisnud, et mupole ei tohi neid lisaõigusi anda. Minu küsimus ongi teile selles mõttes väga konkreetne.

sest tegemist on ainult ühe korrakaitseüksusega, mis on ühes linnas ja omavalitsuses. Küll aga me vaatame Eesti elu laiemalt ja vaatame kõiki omavalitsusi. Neid probleeme ei ole ju ainult Tallinnas, vaid üle Eesti.

[Kui see] siia saali tuleb, siis me näeme, kuidas sellega läheb. Ma usun, et teile võib see [eelnõu] rõõmu valmistada, sest kui hoolikalt vaadata, siis kindlasti leiab sealt ka midagi sellist, mis Tallinna elule kaasa aitab. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kuues küsimus, mis on suunatud peaminister Kaja Kallasele. Teema on maksupoliitika ja küsimuse esitab Mart Maastik. Palun! Tänan, härra eesistuja! Austatud peaminister! Uue valitsuse koalitsioonipartnerite esindajad on väitnud erinevates usutlustes, et riigi rahanduse seis on väga halb ja selles on süüdi eelnevad valitsused, kes arutult on kulutanud. Värske välisminister Margus Tsahkna nimetas sellist kulutamist lausa konjaki joomiseks ja mitme magustoidu söömiseks. Rahandusministeeriumilt saadud andmete järgi on ilma katteallikata viimasel kolmel aastal eelarvesse võetud püsikulud 2024. aastal järgmised: pensionide täiendav erakorraline tõus – 246 miljonit; kaitsekulude tõus – 510 miljonit; palgafondi kasv – 237 miljonit; tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 654 euroni – 80 miljonit; kõrghariduse täiendav rahastamine ja kasv 15% aastas – kokku 71 miljonit; eestikeelsele haridusele ülemineku täiendav rahastus – 41 miljonit; üksikvanema lapse toetuse tõus – 7 miljonit; esimese ja teise lapse toetuse tõus – 57 miljonit; lasterikaste perede toetuse tõus – 84 miljonit, selle indekseerimine – 8 miljonit; üldhoolduse rahastamise reform – 40 miljonit. Kõik see kokku on 1,44 miljardit, mis on 3,6% SKP-st. Täna soovite kokku hoida olukorras, kus sündimus on juba mitmendat aastat tugevas langustrendis, vaid lasterikaste perede arvel hinnanguliselt 90–100 miljonit. Minu küsimus teile: mida te enda juhitud valitsustes vastuvõetud eelarvetes eelpool toodud katteallikateta püsikuludest peate raiskamiseks ja mittevajalikeks? Aitäh! Kaja Kallas, palun!

rääkida mõistlikumaks. Te teate seda väga hästi, sest te olite ise ka nende koalitsioonikõneluste juures. Nii et tõepoolest, need on need kulutused. Ma ei ütle, et need kulutused on olnud valed. Inimesi on tulnud aidata. Ja ilmselt me olemegi liikunud alates 2004. aastast

justkui eesmärgi, et pensionide asendusmäär oleks 50% keskmisest palgast. Ja tõepoolest, 2026. aastal me jõuame 49,7% peale. See on kõik selle jaoks, et inimesed et inimesed saaksid Eestis paremini hakkama. Aga tõsi ta on, et tulud ja kulud peavad käima käsikäes. See raha ei tule mitte kuskilt seina seest. Ja ma tean, et teie erakonnal oli näiteks ettepanek võtta vist 4 miljardit laenu. Need laenud, mis meil juba praegu on, on läinud väga-väga kalliks. Puhtalt intressikulu ehk puhtalt see kulu, mis me maksame tagasi pankadele nende laenude teenindamise [eest], 2027. aastaks 395 miljonit eurot. Lihtsalt võrdluseks, et kõik saaksid aru: Kultuuriministeeriumi kogu eelarve – see on spordi toetamine, teatrid, kõik-kõik, mis sinna alla läheb – on 351 miljonit. Ehk [me maksame] pankadele puhtalt intressikulu 395 miljonit. Ehk siis ma tahan sellega öelda, et laenuvõtmine ei ole tegelikult lahendus ja seetõttu me peame leidma püsivaid tulusid ja me peame tulubaasi laiendama,

Aga minu teine pool küsimusest, seotud sama teemaga, on selline. Arvestuslikult läheb valitsuskoalitsiooni soovitud tulumaksumuudatus, mis soosib kõrgemapalgalisi, riigile maksmacirca500 miljonit. Tulu- ja käibemaksu 2%-lisest tõusust loodetakse saada kokkucirca400 miljonit ja automaksustcirca120 miljonit, mis teeb kokku 520 miljonit lisatulu. Ehk kokkuvõetult: te võtate maksumaksja taskust uute ja kõrgendatud maksude näol 520 miljonit ja jagate selle hüpoteetilise maksuküüru kaotamisega kohe laiali. Toon matemaatilise näite. Te olete pangale 100 eurot võlgu. Laenate kümnelt sõbralt, igaühelt 10 eurot ja kohe maksate neile ka tagasi: esimesele 7 eurot, teisele 8 ja niimoodi viimane võib-olla 15 eurot. Mida te siis saavutasite? Võlgu olete ikkagi 100 eurot. Need sõbrad, kes vähem raha tagasi said, on kurjad, vihased ja nõutud ning vaevalt et teid enam usaldavad. Te olete meile siin saalis ja ka meedias väitnud, et maksutõusud on hädavajalikud eelarveaukude täitmiseks. Tänagi väitsite, et makse on vaja tõsta selleks, et tagada julgeolek. Minu küsimus on: kuidas te kavatsete maksutõusude ja uute maksudega eelarvet tasakaalu poole nihutada, kui sama summa kulub vaid teie erakonna kalli valimislubaduse täitmiseks? Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh!

Mis puudutab tulumaksusüsteemi, siis minu isiklik seisukoht ja kriitika Isamaa suunas on see, et see süsteem üldse ära rikuti

lubasite. Tegelikkuses lubasite tol korral, 2015. aastal, et madalapalgaliste maksuvabastuse rakendamisega ei kaotata ega piirata ühtegi muud seadusega lubatud tulust mahaarvamist ja et IRL on endiselt vastu astmelisele tulumaksule. Ometi, mida te tegite? Kaotasite madalapalgaliste tagasimakse, kaotasite pensionide täiendava maksuvaba tulu, kaotasite abikaasade ühisdeklaratsiooni. Üle 2100 euro teenivate inimeste sissetulek vähenes ja vahemikus 1200–2100 eurot teenivatele inimestele kehtestati kõrgem ehk 31%-line maksumäär. See oli vale. Selle süsteemi ärarikkumine oli vale.Tõepoolest, me lubasime valimistel ja küsisime selle jaoks mandaati, et see maksuküür ja 6000 astmega maksusüsteem, mille te tegite 2016, ära kaotada, sest see on ebaõiglane ja karistab neid, kes teenivad rohkem, või neid, kes hakkavad järjest palgatõusu [saama]. See karistab ja võtab inimestelt selle raha ära. Tõsi on, et mida kaugemale me seda lükkame, seda kallimaks see läheb. See hüpe tuleb meil teha. Sellest reformist võidavad kõik inimesed, kes teenivad vähem kui 8000 eurot. See on asi, mis tuleb lihtsalt korda teha just sellepärast, et me palgatõususid ei karistaks.Mis puudutab neid maksutõuse, siis

kohalike omavalitsuste tulubaasi tuli suurendada peale haldusreformi, et nad saaksid võimekamaks, teedesse oli vaja rohkem investeerida, tee-ehitusse, ja nii edasi ja nii edasi.

lõpus ka koos teiega valitsuses olles, hea peaminister – aitasid kaasa sellele, et me jõudsime 2022. aastal tegelikult suhteliselt väikesesse miinusesse.

10,1% miinust! Majandusel läks aga paremini ja see puudujääk tuli kõigest 5,5% – siiski kõige sügavam [miinus]. Ja see ei olnud veel siis, kui meil oli koroona, kui meil oli sõda, kui meil oli energiakriis, mis tulid kõik pärast seda. COVID oli, tõsi, esimene laine oli. Aga kui me läheme sinna tagasi, siis esimene laine, andke andeks, oli naljanumber võrreldes sellega, millega meie pidime tegelema. 39 nakatunuga eriolukorra kehtestamine – ma ei kritiseeri seda, sest me tol hetkel ei teadnud, mida see haigus endaga kaasa toob. Aga te panite kriisi alguses juba kõik selle raha hakkama ja sinna otsa tuli energiakriis ja ka sõda.

on teil selline tore lausekene, et las Rahandusministeerium teeb analüüsid. Teie valimisprogramm oli 4,2 miljardit, eks ole? Võrdluseks, meil oli tunduvalt väiksem, neli korda väiksem. Ja ometi teie ei pea vastama küsimusele, kust see raha

Lisaks tegime me keskmise pensioni tulumaksuvabaks. See kõik on jätnud pensionäridele tunduvalt rohkem raha kätte, mille tulemusena me oleme jõudnud sinna, et pensionide asendusmäär 2026. aastaks jõuab 49,7%‑ni, kui me mõtleme, et ideaal on 50% keskmisest palgast. Kõik need sammud, mida me tegime suvel, mida me tegime teiega koos, olid suunatud sellele, et aidata pensionäre, aidata just madalamates detsiilides olevaid inimesi. Ja nüüd me teeme korda selle tulumaksusüsteemi, mis hetkel hetkel karistab inimesi, kelle palk tõuseb. Karistab õpetajaid, politseinikke, päästjaid, kelle palk on tõusnud, ja kõrgem maks võtab selle [palgatõusu] lihtsalt ära. Me teeme selle korda. Jah, see maksab esialgu raha, kuid pikas perspektiivis võidab sellest kogu riik, kui inimesed teenivad rohkem.

Umbes kümmekond aastat tagasi peatas Reformierakond ja konkreetselt Jürgen Ligi Eesti eriteenistuste tasakaalustatud arengu. Nimelt, Kaitseväe luurekeskusest ei saanud julgeolekuasutust, nagu on seda Kaitsepolitseiamet ja Välisluureamet. Tänases julgeolekuolukorras vajab Eesti tõhusat ja autonoomset sõjaväeluuret. Ja küsimus on: millal kavatseb valitsus lisada Kaitseväe luurekeskuse julgeolekuasutuste seaduse §-s 5 antud loetellu lisaks kaitsepolitseile ja välisluurele? Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt, Jürgen Ligi on teie hea kolleeg siin Riigikogus, saate temaga mineviku üle vaielda. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Aga loomulikult on käesolevas rahvusvahelises olukorras vaja teha kõik selleks, et me saaksime Eesti riiki kaitsta ja ka Eesti riigi huve igal pool kaitsta.Mis puudutab seda siis me oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et Siseministeerium ja Kaitseministeerium analüüsivad võimalusi luure- ja vastuluurevõimekuse tugevdamiseks,

ning valitsus saab seda arutada ja saadab selle eelnõu Riigikogu poole teele, siis saab kõikidele detailsetele küsimustele vastata ja saate [menetluses] kaasa rääkida Riigikogu liikmena, kes kokkuvõttes ju otsustab, milline see seadus palun! Aitäh! Ants Frosch, täpsustav küsimus, palun! On täiesti selge, et luure- ja vastuluurevõimekuse tõstmisega kaasneb

tahtmist probleemidega tegeleda. Ka on ministrid täis tahtmist teha koostööd eri ministeeriumidega. Ja konkreetselt, kuidas mingeid asju lahendada, oskan mina vastata siis, kui Siseministeerium ja Kaitseministeerium on vastavad analüüsid ära teinud, toonud need valitsuskabinetti, me oleme saanud neid küsimusi valitsuskabinetis arutada ja selle põhjal siis ette valmistada seadusandluse, mille me saame saata

kaitstus on väga oluline teema, ja rääkisite riigikaitsest. Võtame nüüd nädalas tagasi mõned päevad. 11. aprillil Riigikogu ees seistes, et peame järeltulevatele põlvedele pärandama kaitstud ja korras rahandusega riigi. Kas te olete kursis, et 2022. aastal oli Eesti viimase 100 aasta kõige madalam sündimus ja sündide vähenemine on prognooside kohaselt jätkuv trend? Kui te olete sellega kursis, siis kellele täpsemalt te kavatsete kaitstud Eesti riigi pärandada ja kust me võtame järgmise 20 aasta pärast sündimata jäänud kaitsjad, seadusetundjad, õpetajad, arstid-õed, teiste erialade spetsialistid? Noorte töötajate järele on juba täna tööturul karjuv puudus. Kaitstud ja korras rahandusega riik on oluline, kuid sama oluline on ka rahva järelkasv. Kui te plaanite kõvasti kärpida lastega peredele suunatud soodustusi tulumaksusoodustused, peretoetused –, siis see haavab perede kindlustunnet ja kaotab usalduse riigi lubaduste püsivuse vastu. Kuidas te kavatsete sellistes oludes tagada, et meie riik oleks jätkusuutlik, kaitstud ja et meil oleks tulevikus piisavalt lapsi, kellele see riik pärandada? Aitäh, Kaja Kallas, palun!

Aga seda saab muidugi küsida ka siseministri käest. Julgeolek on sellepärast oluline, et peredel on on vaja kindlust. Ja kindlust on vaja selles mõttes, et meile ei tule suuri katastroofe, nagu sõda näiteks. Selle jaoks on julgeolekusse vaja investeerida. Väga selgelt on see seotud

on keeruline. Aga kui te küsite seda julgeolekuasutuste seaduse kontekstis, siis ma kahtlustan, et seal midagi [sellist] mainitud ei ole. Aitäh! Riina Solman, protseduuriline küsimus, Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Minu küsimus puudutab peaministri vastust. Ma küsisin väga selgelt ja korduvalt, kellele ta kavatseb selle riigi pärandada, kui ta räägib julgeoleku[asutuste] seadusest. Mina küsisin tema käest, kellele see riik,

küsimuse käsitlemise. Järgnevalt meie tänane kaheksas küsimus. See küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, teema on paljulapseliste perede toetus ning küsija on Vadim Belobrovtsev. Palun! Aitäh! Austatud minister! Jätkan selle teemaga. Eelmine valitsus, kus teie olite samuti minister, võttis vahetult enne valimisi vastu otsuse tõsta 1. jaanuarist märgatavalt paljulapseliste perede toetust. selle eest, ma arvan, on pered kindlasti tänulikud olnud. Kolm kuud on möödas ja uus valitsus tahab seda otsust juba tagasi keerata ja toetust oluliselt vähendada ning lisaks loobuda ka selle indekseerimisest, mille oli samuti eelmise valitsus kinnitanud. Ma arvan, et te saate ise aru, et inimesed on selle toetusega arvestanud, teinud nii lühiajalisi kui ka kaugeleulatuvaid plaane. Minu küsimus on, kuidas siis teie arvates saavad need inimesed edaspidi Eesti riiki usaldada, kui valitsus niimoodi käitub nendega. Aitäh!

peab olema pigem vajaduspõhine ja olulisem on pakkuda lastele vajalikke teenuseid. Eesti oli ka enne kõnealuse seaduse vastuvõtmist Euroopa Liidu riikide puhul esimese kolme hulgas toetuste mõttes, mida lastele ja ja peredele makstakse. Samal ajal oleme me viimaste seas teenuste mõttes, mida me lastele ja lastega peredele oleme suutnud pakkuda.Rahulolu selle seaduse vastuvõtmise suhtes. Kindlasti oli osa ühiskonda selle seadusega rahul, aga mitte kõik kolme‑ ja enamalapselised pered ei oleks heaks kiitnud selle eelnõu sellisel kujul vastuvõtmist. Petitsioon oli see, mis näitas meile, et oli ka teistsugune arvamus, ja teistsugune arvamus oli päris jõuline. Küsimus on nüüd üleminekuajas selleks, et tagada inimeste õiglustunde mitteriivamine ja õigustatud ootuse täitmine. Nii nagu Riigikohus on mitme kaasuse puhul varasemalt öelnud, tuleb anda inimestele piisavalt pikk üleminekuaeg selleks, et muutuva olukorraga harjuda ja teha oma plaanid ringi. Ja see üleminekuperiood on meil kavas anda. Aitäh! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Ma tahan lihtsalt aru saada, kuidas see tehniliselt niimoodi juhtus. Kuna eelmise ja uue valitsuse koosseisu vahe seisneb ainult selles, et Isamaa Erakonna asemel on erakond Eesti 200, siis öelge palun, kas just Eesti 200 esindajad olid need, kes nõudsid paljulapseliste perede toetuse olulist vähendamist. Minu mäletamist mööda kiitsid nii Reformierakond kui ka sotsiaaldemokraadid

lähtub tegelikult meie inimeste parimatest huvidest ja võtab laiapõhjaliselt arvesse kõiki inimesi. Me räägime lasterikka pere toetuse tõstmisest eelmise valitsuse ajal, lasterikka pere toetuse indekseerimisest ja astmelisest väljumisest lasterikka pere toetuse [saamisest]. Nii nagu varasemalt öeldud, ligi 152 miljonit oleks olnud 2027. aasta kulu – mis on pöörane kulu –, samal ajal kui see puudutab tegelikult 29% meie lastest või 14% peresid, kus on lapsed. See tähendab seda, et me peame otsima alati tasakaalu erinevate peretüüpide huvide ja vajaduste vahel. Ja veel kord, ma olen täna ka öelnud: kõige suuremas vaesusriskis olid enne seaduse vastuvõtmist, peale seaduse vastuvõtmist ja on nüüd muutmise olukorras ikkagi last üksi kasvatavad vanemad, mitte lasterikkad pered. Loomulikult, lasterikaste perede kulud on suured.

vaadata põhiseadust ja öelda, et tõesti, lasterikkad pered ongi olnud riigi erilise tähelepanu all, neid koheldakse teisiti. Lisaks sellele, et meil on lasterikka pere toetus, me ju teame, et kolmandast lapsest alates on lapsetoetus ise suurem.

harvikhaigusega lapsed; asendushooldusel viibivad lapsed; kõik lapsevanemad, kes vanemapuhkuselt välja tulevad, haige lapse eest hooldushüvitise saajad ja samamoodi elatisabi. Aeg, proua sotsiaalkaitseminister! Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus, Tanel Kiik, palun! Austatud sotsiaalkaitseminister! Mul on ka päris kurb vaadata seda, kuidas loodav koalitsioon on minemas, võib öelda, Reformierakonna üle-eelmise – või kuidas me loeme –, selle üksikvalitsuse teed, et hakatakse pärast uue valitsuse moodustamist – tol hetkel siis pärast eelmise valitsuse lõpetamist – tühistama varasema valitsuse otsuseid. Toona puudutas see Tallinna Haiglat, nüüd puudutab see lasterikaste perede toetuse vähendamist

aga teisalt on see loomulikult väga negatiivne olukorras, kus Eestis oli eelmisel aastal rekordmadal sündimus. Praegused prognoosid kahjuks näitavad, et ka sel aastal tuleb tõenäoliselt uus negatiivne rekord ehk see põhi pole veel käes. Samal ajal jäävad kõlama tõesti need sõnumid, et valitsus lisaks väga karmidele maksutõusudele hakkab ka just nimelt lasterikaste perede arvel kulusid kokku hoidma.Minu

väiksemate perede toetusi, indekseerida need, mitte minna ära võtma seda raha, mis on tegelikult juba seadusega lasterikastele perede antud. Aeg! Aitäh, Tanel Kiik! Signe Riisalo,

tõenäoliselt ühe ja teise eesmärgi saavutamiseks täiesti erinevad meetmed. Mida me oleme püüdnud siin täna üsna mitmel korral koos peaministriga öelda, on see, et vältimatu seos toetuste suuruse ja laste sündide vahel tegelikult puudub. Kombinatsioon erinevaid tegureid kogumis pakuvad perele ja julguse lapsi sünnitada, perekonda planeerida. See algab kõige üldisemast turvatundest ja liigub edasi avalike teenuste kättesaadavuse juurde. Kas mul on lasteaiakoht? Kas ma saan sellega arvestada? Kas ma saan tervishoiuteenust? Kas Eestis on väga palju selliseid meetmeid, mis on universaalsed ja kättesaadavad kõikidele lastele ja toetavad seeläbi ka peresid. Räägime kas või tasuta koolitoidust, aga ka väga paljust muust.Kahjuks on nii, et peretoetuste ja lastetoetuste suuruse muutmine ei ole olnud üks ühele seoses sellega,

kuid see tegelikult pidurdus ja 2020. aastaks isegi vähenes. Nii et me saame rääkida ikkagi kõikidest meetmetest koos ja samaaegselt.

üheksanda küsimuse juurde. Küsimus on peaminister Kaja Kallasele, teema maksutõus ja küsija Aivar Kokk. Palun!

Sikkut.Siit minu küsimus. Kui te ülejäänud maksudega, ma saan aru, tulete siia saali ja me vaidleme, arutleme, kas need on head või halvad maksud, siis see otsus, mis tegelikult Keskerakonna ja teie valitsuse ajal

arvati. Mina siin ka kaitsesin, öeldes, et vaadake, jääd mütsi alla, et me nüüd ei teeks otsuseid, millel on väga pikad tagajärjed. Siis oli otsus, mille me tegime, see, et me soetame riigile gaasivaru. Ja tol hetkel, kui me selle otsuse tegime, me ka juhtisime juhtisime tähelepanu sellele, et see tähendab, et me ostame praegu selle gaasi väga kõrge hinnaga ja võib olla, kui meil ei lähe seda vaja, ei saa [me] hiljem selle hinnaga seda gaasi uuesti maha müüa. Ja see on täpselt juhtunud. Aga tol hetkel oli täpselt see, et kuna hirm selle ees, et meil tekib puudujääk, oli niivõrd suur, siis öeldi, et mis iganes see maksab, soetage see varu. Ja tõesti, varasemalt ei ole riik gaasi varunud.Natuke mulle meenutab see seda, et vaat COVID-iga oli samamoodi. Kui need asjad lähevad mööda, siis tagasivaates tundub ikkagi jube veider, et mingeid samme Aga tol hetkel oli täpselt see teadmine, mis meil oli, tulevikku suunatult. Muidugi, tagasivaates on kõik targad. Me teame ju, mis juhtus, ja siis ütleme, et see oli ebavajalik. Me ei saa selle info põhjal, mis meil täna on, kritiseerida neid otsuseid, mida me tegime siis hoopis teises olukorras. Ma ei teadnud, et te gaasi kohta küsite. Võib-olla oleks olnud võimalik otsida üles stenogrammist teie enda seisukohavõtud ja kriitika meie valitsuse suunas: miks te ei osta seda, miks te ei tee seda terminali, miks te ei

Aitäh! Aivar Kokk, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Peale selle, et te olete maksude tõusu valitsuse peaminister, olete ka valetajate valitsuse peaminister. Te võiksite praegu tõesti need stenogrammid välja [otsida].

Teie valitsus koos tolleaegse majandusministriga, kes oli küll teisest erakonnast, tegi kõik selleks, et seda ei toimuks. Te mängisite Soomega kokku ja kõike muud.

kuidas erasektor muutis oma seisukohti. Algusest peale nad küsisid garantiisid. Nad küsisid garantiisid nende asjade ehitamiseks ja küsisid seda, et me paneksime selle

Ja meie ütlesime ära soomlastele need ühised memorandumid, mis meil olid tol hetkel. Sellepärast et kui erasektor tahab teha, ütleb, et nad ei küsi meilt midagi, siis muidugi me laseme neil teha. Aga ma ütlesin ka siitsamast Riigikogu kõnetoolist, et nad lubasid seda niimoodi teha, [kuid] mina kahtlustan, et see on liiga hea, et olla tõsi. Ja mul oli õigus. See oligi liiga hea, et olla tõsi. Muidugi nad küsisid hiljem kõike seda, et ostke see terminal ära ja andke garantiisid. Kõike seda nad küsisid. Täpselt

Kohati võib öelda, et kriisi ajal tuleb langetada otsuseid, mis tõesti on ajakriitilised. On ta siis tervisekriis, on ta siis Venemaa sõda Ukrainas, võib-olla mõnes mõttes ka energeetikavaldkonna küsimused. Aga kindlasti on ka kohti, kus oleks mõistlik läbi mõelda pikaajaliselt: mida me näiteks soovime maksustada, kuidas me soovime maksustada, millised on maksumuudatuste nii lühiajalised kui ka pikaajalised mõjud ja millised on ka negatiivsed tagajärjed, mis igasuguse maksupoliitikaga paratamatult kaasnevad.Sellest

Igal juhul neid on mitmeid. Ja tõsi on see, et need vääriksid põhjalikku, laiapõhjalist arutelu nii majandus‑ ja maksundusvaldkonna ekspertidega kui ka kindlasti valitsuse, ministeeriumide ja ka parlamendi tasandil. Parlament on ju lõpuks see, kes need heaks peab kiitma. Nii et sooviks teada, kas me saame kindlad olla, et nende maksumuudatuste jõustamisega ei hakata nii‑öelda tormama, vaid lähtutakse põhimõttest, et tuleb rahulikult läbi mõelda, teha mõjuanalüüsid, veenduda selles, mis on nende maksumuudatuste tagajärg ja mõju

sügisel-talvel, võib-olla veel ka järgmisel aastal neid ettepanekuid parlamenti arutama. Kas me saame kindlad olla, et sellel poolaastal, Riigikogu I istungjärgu jooksul ei tulda ülepeakaela mingeid maksumuudatusi parlamendisaalis läbi suruma, mille kohta ei ole vajalikke mõjuanalüüse tehtud? Aitäh! Aitäh! Jaa, ma olen alati toetanud otsuseid, mis tuginevad analüüsidele, ja Rahandusministeerium valmistab ette neid eelnõusid koos analüüsidega, mida saab siin Riigikogu saalis arutada. Aga lihtsalt mulle tuleb jällegi meelde kui me olime teiega koos valitsuses, [siis] teie ettepanek oli maksta inimestele raha selle eest, et nad saaksid vaktsineeritud, et nad ennast laseksid vaktsineerida. Ma leidsin vist kuus uuringut maailmast ja erinevaid argumente, miks see on halb asi, mida teha, miks see toob endaga kaasa tegelikult hoopis

vaid peavad olema analüüsid. Aga mis puudutab maksumuudatusi, siis selge on see, et iga muudatus, mis on suunatud tulevikku, siis see, kuidas see mõjub … Need analüüsid on ju prognoosid: see võib minna nii, aga ei pruugi minna nii. See ei ole tõsikindel. Seesama, mis ma vastasin eelmises küsimuses: eelmises küsimuses: tagasivaates oleme me kõik targad ja teame, kuidas läks või kuidas üks või teine asi mõjus, aga edasivaates me peame tuginema nendele asjaoludele, mida me sel hetkel teame ja mida saame arvesse võtta. Maksumuudatused on plaanitud jõustuma 1. jaanuarist jaanuarist 2024. aastast. Hea tava on see, et maksumuudatused on vastu võetud vähemalt kuus kuud enne [jõustumist]. Nii et eesmärk on ikkagi kiiresti neid arutelusid pidada ja pidada veel kevadistung[järgu] jooksul. Aitäh!